Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija gospodin Ivica Mladineo. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, razlozi zbog kojih idemo u promjene, a to je da od 31. siječnja 2012. godine uvozi se obaveza podnošenja elektronske porezne prijava i izvješća Poreznoj upravi elektroničkim putem. Širi se do sada predviđeni koji smo imali za podnošenje poreznih prijava PDV-a za velike i srednje na podnošenje svih prijava elektronskim putem i to za one obveznike koji imaju prometa preko 800 tisuća kuna. Očekuje se da će se ovim promjenama povećati broj prijava koji je do sada oko 10 tisuća na 30 tisuća kuna. Ovdje moram napomenuti da do sada imamo obvezu podnošenja prijava PDV-a jednom mjesečno, prijava o isplaćenim plaćama jedan puta mjesečno. Ako znamo da svaka prijava ima preko 100 tisuća onda znamo koje bi to bile usluge i za porezne obveznike ali i za Poreznu upravu. Također se ovaj zakon usklađuje sa provedbom Zakona ovrhe na novčanim sredstvima koji je u primjeni. Znači u Općem poreznom zakonu se usklađujemo i sa ovim zakonom. Također se propisuje ovlaštenju čelnika poreznog tijela za donošenje odluke o otpisu poreznog duga koji je nastao nenaplaćeno nakon proteka roka od 4 godine, od nastupanja apsolutnog roka za zastaru prava na naplatu poreznog duga. Odluku o otpisu poreznog duga obavezno sadrži oznaku poreznog duga i razdoblje na koje se odnosi opis. dosadašnjim propisima nije postojala mogućnost otpisa starog duga nego samo po zahtjevu poreznog obveznika. Kako imamo tu velikih problema naročito starih dugova koji nam se još vode od 1994. godine naročito za lokalne poreze, imamo i zahtjeve i jedinica lokalnih uprava i samouprava da idemo na ove otpise i sada uvodimo tu mogućnost, tako da bi se mogli riješiti tih velikih starih dugova koji su više nenaplativi. Također se preciznije utvrđuje obveze POrezne uprave vezano za razmjenu informacija između država članica EU o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje, te u pogledu sklapanja primjene pet sporazuma o razmjeni informacija koje trebamo sklopiti sa EU, Švicarskom federacijom, REpublikom San Marino, Andoru i Monako te ovisnim područjima određenih tih zemalja, a sve radi usklađivanja sa Direktivom Vijeća 2003/48 Europske zajednice i Direktivom Vijeća 85/611 Europske zajednice koje se odnose na razmjenu informacija između država članica EU o isplaćenim kamatama na dohodak od štednje. Također zbog usklađivanja sa odredbama Prekršajnog zakona precizno se određuje tko vodi prekršajni postupak u prvom stupnju i donosi odluku o poreznom prekršaju. Također se propisuje ministru financija za donošenje pravilnika koji će detaljno razraditi način elektroničke komunikacije između poreznih obveznika i poreznog tijela. Osim ovih nekoliko područje koje je naveo i gospodin državni

U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

nekoliko područje koje je naveo i gospodin državni tajnik da se preciznije utvrđuju obveze Porezne uprave vezane uz razmjenu informacija sa članicama Europske unije o isplaćenim kamatama na dohodak na štednju, te potpisanih pet sporazuma Europske unije sa ostalim državama. Propisuje važnija i usklađuje odredba o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima i usklađuje sa Zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima. Usklađuje se i uvodi točno, precizno uređuje tko vodi prekršajni postupak. Ali ono što najviše zapravo ovaj Zakon i pridonosi to je ta mogućnost koja se daje čelniku poreznog tijela za otpis potraživanja potraživanja nakon isteka roka od 4 godine nakon dospijeća, odnosno isteka roka prava na naplatu To će zasigurno pripomoći usklađivanju poslovne dokumentacije, jer je već dugo godina neusklađeno i ne odgovara dugovanje poslovnih subjekata sa potraživanjima Porezne uprave prema poslovnim subjektima. I ono što će najviše olakšati poduzetnicima koji su primorani ići i fizički u Poreznu upravu i nekoliko puta i podnositi izvješća sad im se omogućuje elektronskim putem da od 1. siječnja 2012. za sve one srednje i velike poduzetnike, ali i poduzetnike koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, a godišnje imaju isporučenih roba i usluga više od 800000 kuna da elektroničkim putem podnose prijave. To će procjena je učinka takve jedne i zakonske odredbe, da će omogućit se najmanje tridesetak tisuća gospodarskih subjekata da će moći izravno elektronskim putem dostavljati svoja izvješća Poreznoj upravi. Zbog svega navedenog klub HDZ-a prihvaća ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine državni tajniče. Na početku da kažem da će SDP prihvatiti ovaj prijedlog zakona s time da smatramo da kad se određene izmjene uvode da bi bilo dobro da idemo i korak dalje, da se iskoristi trenutak

naravno imamo određene prigovore na zakon i ukoliko je moguće da se one promijene, a bilo bi dobro. Prvenstveno radi se o ovom iznosu od 800000 kuna. Pitanje je da li on može biti i manji. Državni tajnik je rekao da se radi otprilike 30000 poreznih obveznika. Pitanje je zašto tu ne ulaze ne samo obveznici poreza na dodanu vrijednost. Postoje i obveznici koji nisu Postoje i obveznici koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, a ostvaruju prihode više od 800000 kuna. Mogli smo i njih staviti unutra. To se naravno odnosi na neke ljekarne, doktore, stomatologe. Znači, postoje oni koji bi mogli isto biti obuhvaćeni ovim izvještavanjem a nisu uvršteni ovdje. Isto tako, postavlja se pitanje zbog čega taj je iznos određen na 800 hiljada s obzirom da se radi o tehnologiji koja ne iziskuje preveliki trošak. Mogao je taj iznos biti i manji zbog sveobuhvatnosti evidencija i jednostavnosti cijele procedure. Druga stvar. Apsolutno smo protiv toga da u članku 5. čelnik poreznog tijela koji je sam odgovoran za naplatu poreza donosi odluku o otpisu poreznog duga, a da nikome od toga niti ne izvještava. Znači čovjek koji bi trebao voditi evidenciju i koji bi na neki način trebao biti odgovoran da naplati porezni dug od poreznog obveznika će u ovom slučaju otpisati porezni dug a da nije izvijestio niti nadležnog, odnosno nadređenog u Poreznoj upravi i na taj način se postavlja mogućnost za određene manipulacije. Ali moram napomenuti da nije dobro da se ovakve stvari definiraju prije nego što je uopće OIB profunkcionirao. Znači, bilo bi dobro da imamo u funkciji OIB, odnosno evidenciju sve imovine prihoda i onoga šta građanin ostvaruje tijekom godine prije nego šta donosimo ove odredbe. Jer sada evo teoretski jedan porezni čelnik ili načelnik Porezne uprave u nekom kraju prilikom otpisa poreznog duga ne mora imati informaciju da li ta osoba ili netko tko je tražio otpis poreznog duga možda ima nekretninu u nekom drugom dijelu Hrvatske. Znači, ne postoji sustavna evidencija i loše je da na taj način omogućavamo i olakšavamo otpisivanje poreznih dugova, a da za to ne postoje određeni preduvjeti. Zato je i upućen jedan amandman koji govori u smislu toga da ukoliko se kolegice Zgrebec, ukoliko se otpisuje porezni dug da u najmanjem slučaju mora biti postupak izvješćivanja transparentniji prema vrhu Porezne uprave. koja je također načelne prirode i s kojom nismo zadovoljni, a kada govorimo o Općem poreznom zakonu mora se napomenuti. Ukoliko idemo na na internetizaciju, znači na električni oblik komunikacije prijava rada Porezne uprave postavlja se pitanje zbog čega se ignorira mogućnost koja postoji već neko vrijeme da se sustavnije organizira Porezna uprava i prema jednom segmentu ja bih rekao, a to je izdavanje računa, evidencija računa u određenim djelatnostima. Postoji mogućnost i to će biti jedan od prijedloga koje će SDP podržavati da se Porezna uprava tako organizira da nije moguće ukoliko ste izvršili uslugu

tehnologija je napredovala. Svi imaju više manje tehnološke mogućnosti da se to napravi. Ali mi ništa ne radimo na tom pitanju i postoji mnogo izbjegavanja plaćanja poreza baš u tom segmentu. Radi se o ja bih rekao u djelatnostima naravno uslužne, turističke djelatnosti, negdje i u dijelu maloprodaje pekarskih proizvoda, znači veliki novac se tu okreće, a porezna uprava nije osigurala preduvjete da se evidentiraju ti računi, i kako bi se taj porezni teret zbilja, i porezne uplate zbilja slijevale u državni proračun. Znači nismo napravili sav napor koji možemo prilikom naplate poreza, kao što sada vidimo ovdje radimo prilikom podnošenja ovih izvješća. I još jedna stvar, koju moram ovdje napomenuti, a uporno se izbjegava tijekom cijelog ovog mandata ove Vlade, je da se počne pravednije opterećivati one koji imaju više da plaćaju više poreza, a da se rasterećuje one koji imaju manje, da plaćaju manje poreza. Reći ću vam sad jedan recentni primjer. Imali smo proteklih mjesec dana primjer, i radi se, naravno opet govorim o prihodu od kapitalne dobiti, odnosno od vrijednosti, rasta vrijednosti kapitala, koji ova Vlada uporno ignorira oporezivati. Proteklih mjesec dana bili smo svjedoci enormnog porasta cijene dionice INA-e, sa tisuću 700 kuna, pa negdje do 3 i po tisuće kuna. Prodano je 4% kompanije i otprilike milijardu i 400 milijuna kuna je bio promet tih dionica. Pošto je cijena porasla za duplo, ostvarila se dobit od 7 stotina milijuna kuna na koju je plaćen porez nula. Plaćen je porez nula. Umjesto da se konačno počne oporezivati i taj prihod i taj rast vrijednosti. Na žalost u Hrvatskoj porez mogu plaćati ljudi koji imaju prihode 2, 3 tisuće kuna, a netko tko je zaradio u ovom slučaju u mjesec dana ili više njih, nije bitno koliko, neki fondovi su kupovali, neki su građani prodavali, sigurno nisu prodavali građani koji imaju koji imaju problema sa svojim, sa pokrivanjem svojih životnih troškova, zaradili su 100% u mjesec dana, platili poreza nisu ništa. Ove godine se očekuje rast vrijednosti, znači i prometa na tržištu kapitala u Hrvatskoj i recimo za nekih 30, 40%. Opet nitko tko će zaraditi na tome neće platiti niti kune poreza, i to nije provedeno, i opet pitamo se šta treba napraviti da se konačno počne oporezivati one koji imaju više, i da plaćaju ono što su da ne plaćaju samo poreze ljudi koji jedva na dnevnoj bazi žive od svog rada. Odgovor je vrlo vjerojatno jednostavan, treba se promijeniti Vlada koja to odlučno 4 godine odbija napraviti. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodo iz porezne uprave Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija. Naime evo ovdje je već bilo riječi o brojkama, jasno da kad se govori o porezu i Poreznom zakonu da su u pitanju brojke. Onaj dug od 700 milijuna kuna o kojemu je govorio Koračević je bio prva brojka koja je koja je bila evo danas na spomenuta kao dakle dug koji je uglavnom za otpis, i evo to je 100 milijuna eura koje je nestalo i nema ih u državnom proračunu Republike Hrvatske. kada je gospodin Maras govorio o, u svom izlaganju onda je spomenuo da postoje ljekarne, dakle magistri farmacije, privatni, privatnici, stomatolozi itd. koji nisu u sustavu, a zapravo čiji je prihod znatno veći od onoga što porezna uprava zna i što porezna uprava može napraviti. Pri tome moram reći da i prije sam govorio na, za ovom govornicom, a jučer je bilo riječi o odvjetništvu da postavljam ponovno pitanje, a u svezi dakle saznanja porezne uprave, u svezi dakle uključivanja, uvezivanja svih sustava u Republici Hrvatskoj, jasno vezano uz poreznu upravu, je li ikada ikakav sud ili da li sud dostavlja visinu troškovnika pojedinih recimo odvjetnika poreznoj upravi, i da li iz toga porezna uprava dakle može imati saznanja o visini prihoda i ove kategorije, jasno hrvatskih građana, koji se onda i trebali biti i po tome određenim dakle propisima i oporezovani. Dakle upravo je ovdje bilo riječi da nema sustavne evidencije i prihoda i imovine, da nema mogućnosti uvida ostvaruje li netko, ili ima, posjeduje imovinu u nekakvoj drugoj županiji u odnosu na onu u kojoj ima prijavljeno prijavljeno mjesto prebivališta, o prebivalištu i boravištu još ćemo uskoro raspravljati. Točno je da u članku 5. postoji kolokvijalni izraz da čelnik poreznog tijela može donijeti odluku o otpisu poreznog duga. Može donijeti. Može a ne mora. Koji su kriteriji, i jesu li oni propisani, po kojemu čelnik poreznog tijela može otpisati porezni dug, postoji i kategorija odgode plaćanja poreznog duga. Ja nisam ovdje našao. Mislim da bi bila povoljnija za poreznu upravu i državu i društvo da postoji i takva kategorija. Dakle nekakva vrst odgode. Ajde da kažemo na obročna otplata, ili kao što i građani koji imaju dakle prihode ispod 800 tisuća kuna, koliko je ovdje predviđeno za dakle elektronsku prijavu, elektroničku prijavu poreznoj upravi ima ih 30 tisuća, koji imaju promet veći od 800 tisuća kuna, dakle i također svoje obveze prema bankama, prema svemu plaćaju u obrocima, u ratama, kako god hoćete, tako i ovdje mislim da porezna uprava ponekad, ja ja znam da se kaže može biti fleksibilna, ali moraju postojati jasniji kriteriji koji onda, u koji se može imati uvid, dakle po kojim je to kriterijima, i to ne samo čelnik poreznog tijela, dakle čelnik poreznog tijela negdje da kažem na terenu, u nekoj županiji, a nije definirano je li taj čelnik poreznog tijela onda zbog te svoje odluke odgovara svom da kažem evo gospodinu Mladineu, dakle u središnjoj poreznoj upravi. Ili odgovara nekome drugome, i treba li on odgovarati za to, i treba li imati uvid u to i vi gospodin Mladineo, ali i šire. Vrlo su rasprostranjene priče, a neke sam i provjerio u Poreznoj upravi u jedinici regionalne samouprave u kojoj živim da mnogi ljudi imaju takve povlastice i popuste da ne plaćaju svoje poreze. Neki su zbog tih pretjeranih dugova prema Poreznoj upravi promijenili sjedište svoje firme pa su je preselili u Zagreb, a ostali su dužni Poreznoj upravi u Slavonskom Brodu milijune i milijune kuna. Valjda su ovdje naišli na plodnije tlo pa su mogli otpisati odlukom čelnika poreznog dijela, dakle mogli su otpisati te svoje dugove što možda u Slavonskom Brodu baš i nisu mogli, možda su bile brojke previsoke. Dakle, i u članku 7. piše, što je isto zanimljivo jel', dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika, odnosno ovršenika i članova njegovog kućanstava porez se može iznimno na njegov zahtjev otpisati u cijelosti. Osnovne životne potrebe. Izgleda da su u ovom našem društvu i našoj državi osnovne životne potrebe zapravo nisu iste. Koje su to osnovne životne potrebe? Nisu definirane, niti je definirana visina koja osigurava, visina novca koja osigurava osnovne životne potrebe. Je li to minimalni osobni dohodak? Je li to prosječna prosječna plaća u RH? Ne piše, ne znamo, nije definirano jel'. Tako da je pomalo ipak ovo nedorađeno, ali evo zakon nosi oznaku opet E, opet je to evo zahtjev, radije direktiva i ovako brže bolje s obzirom da zakon nosi oznaku E onda se stavlja na dnevni red na glasovanje, a zapravo s obzirom na neuređenost dvojimo kao klub da li glasovati za ili da budemo suzdržani s obzirom na ovo što sam iznio. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Dragica Zgrebec, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja nemam baš bitnih primjedbi na ovu izmjenu i dopunu Općeg poreznog zakona, a smatrajući da su upravo, da je većina ovih izmjena zapravo u skladu sa napretkom tehnologije u administraciji i sigurno da i mi moramo tome težiti i što više koristiti upravo ona tehnološka dostignuća koja će omogućiti zapravo da imamo veći nadzor nad onim dijelom poslova koji u pojedinoj državnoj instituciji radimo. Dakle, uvođenjem elektroničkog načina prijava poreza sigurno da je to dobro. Kroz to ćemo imati vjerojatno i bolju evidenciju i izbjeći one probleme koje smo imali dosada u funkcioniranju Porezne uprave. Naime, čitavo ovo vrijeme provlači se i jedan podatak koji nije do kraja ni točan vjerojatno ni sagledan, da imamo visoki iznos poreznih dugovanja. Na jednom od odbora je i sam državni tajnik rekao da tek u ovom trenutku će on imati zapravo potpun popis svih takvih dugovanja, od toga od vrsta dugovanja do toga koliko su ona vremenski dugo. S time što, eto za mene je bila novost jer sam mislila da smo taj problem riješili da mi još uvijek imamo i određena porezna potraživanja ili paraporezna potraživanja tamo iz početka '90-ih godina. Ako je to tako to zaista onda je potrebno napraviti taj rez i da se o tome ne priča da imamo ne znam tridesetak milijardi ili pedesetak milijardi ili tko zna koliko toga. Dakle, taj jedan red u poreznu evidenciju je potrebno uvesti. Međutim, mislim da nije do kraja dobro kako se to pokušalo riješiti člankom 5. Naime, dosada je otpis poreznog duga mogao po našem Općem poreznom zakonu koji je u članku 120. regulirao ovu materiju učiniti samo Vlada na prijedlog ministra financija. Mislim da je to potrebno promijeniti jer ne bi trebalo ministra, odnosno Vladu opterećivati na takav način da svaki porezni dug koji bi se eventualno otpisivao bi morao ići do ministra financija, odnosno da bi takvu odluku donosila Vlada. Ali, mislim da nije ni dobro da čelnik poreznog tijela može donijeti takvu odluku. Samim time što ovakvom izmjenom članka 120. zapravo nećemo imati ni evidenciju koliko je takvih slučajeva. Čelnik poreznog tijela je zapravo osoba koja bi trebala organizirati posao tog poreznog tijela, koja bi trebala nadgledati i razvrst poreza, ali i njegovu naplatu i zaista bi onda moglo doći do određenih manipulacija da se nekome otpisuje, nekome ne otpisuje dug, da se negdje čeka da taj dug ode u zastaru, odnosno da se steknu ovi uvjeti kad je moguće otpisati dug. Zato sam ja amandmanom na ovaj stavak u članku 5. dala jedan od prijedloga. Može biti tako, može to biti i na drugačiji način, u Vladi zapravo razmotriti jer postoji i više načina kako to činiti. Ja mislim da bi bilo dobro da čelnik više organizacijske jedinice poreznog tijela na prijedlog onog nižeg, niže organizacijske jedinice može donijeti takvu odluku o otpisu poreznog duga uz uvjet kao što je i sada predloženo u samom članku 5., da dakle nije on ta osoba koja će i donijeti takvo rješenje. Da bi o tome trebalo zapravo voditi određenu evidenciju, odnosno da čelnik poreznog tijela koji donosi takvu odluku o otpisu poreznog duga također izvješćuje svog nadređenoga tako da bismo mi na kraju ipak u Poreznoj upravi imali i evidenciju na kojem teritoriju i kome se otpisivao dug i iz kojih razloga. Dakle, mislim da bi bilo dobro da se to na takav ili sličan način regulira, a ne da zapravo svaki pojedinačno to može činiti pogotovo zbog toga što je on bitan čimbenik u tome da upravo vodi računa da ne dolazi niti do zastare niti gomilanja poreznoga duga. Vidim da idemo i ka nečemu što većina zemalja zemalja EU ima, a to je evidencija isplaćenih kamata. To je upravo zbog toga što u većini Europskih država se plaća i porez na kamate odnosno kao dio poreza na kapitalnu dobit. ja još jedanput plediram razmislite da li na ovaj način kao što sam ja to predložila ili neki sličan način ipak preoblikujemo ovaj prijedlog u članku 5. predloženog Zakona. Hvala **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Govorili ste kolegice o poreskoj disciplini što je intencija ovog Zakona što je svakako za pozdraviti no naš zakon i prijedlozi zakona u svakom trenutku moraju sagledavati činjenice i biti pravedni. Prije svega treba jedan odnos vlasti prema građanima. Da vlast u građanima ne gleda onoga tko hoće prevariti državu, ali jednako tako da sama vlast, Vlada nije dužna građanima. Dakle, tražiti apsolutnu disciplinu od građana, njihovih privrednih subjekata moguće je i pravedno je jedino onda kada država ne duguje svojim građanima, kada je sama sebe disciplinirala i kada je ispunila sve obveze prema građanima i gospodarskim subjektima. Ovako ponovno ćemo imati dobar Zakon ali ljudi ga neće shvatiti kao pravedan zakon, ponekad upadnu u takve teškoće ne svojom krivnjom. Mi smo i sada svjedoci da je država vrlo efikasna u naplati, dakle i oni koji su imali mali obrt, koji su propali. Nisu imali nikakvu pomoć, nisu dobili čak obećane ili obvezne subvencije koje su trebali dobiti ili neke vidove potpore, oni su ostali ne samo bez svoje kuće nego bez svoje djedovine, to nije rijedak slučaj i o tome treba itekako ako smo socijalna i pravedna država voditi računa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, opći porezni zakon nije se mijenjao od svog donošenja sada se predlažu njegove izmjene i dopune zbog unapređenja poreznog sustava zbog usklađivanja s drugim zakonima, i zbog potrebe usklađivanja Hrvatskog poreznog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije a radi pripreme Republike Hrvatske za punopravno članstvo u Zaista u cilju provođenja mjera i radnji, dakle radi unapređenja poreznog sustava potrebno je stalno poduzimati mjere koje će obveznicima, naročito poduzetnicima omogućiti brže, efikasnije i jeftinije ispunjenje obveza prema poreznoj upravi. Treba istaći da je ovim Prijedlogom zakona promijenjen i proširen obuhvat poreznih obveznika za koje se propisuje obveza podnošenja obrazaca poreznih prijava i izvješća, potrebnih za oporezivanje u elektroničkom obliku što ujedno predstavlja najznačajniju promjenu odredbi Općeg poreznog zakona. Time se dakle pored onih velikih i srednjih poduzetnika u porezne obveznike koji su obvezni donositi dokumentaciju u elektroničkom obliku svrstani svi obveznici poreza na dodanu vrijednost čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga dakle oporezive i izvozne isporuke prelaze 800 tisuća kuna. Dakle, procjena je da će se oko, da ćemo imati novih oko 30 tisuća poreznih obveznika i mislim da je dobro da se u primjenu ovog Zakona ide od 1. siječnja 2012. godine, na taj način se ostavlja dovoljno vremena poreznim obveznicima koji se do sada nisu koristili sustavom elektroničke prijave poreza na prilagodbu, na opremanje novom tehnologijom i pripremanjem radi još bržeg korištenja ovog sustava. Sigurno je da uvođenje elektroničkih poreznih prijava, elektroničke komunikacije ostvarit će se višestruke koristi i za poreznog obveznika i za poreznu upravu. Za poreznog obveznika ove izmjene predstavljaju smanjenje troškova poslovanja, u smislu pripremanje radne dokumentacije, sati utrošenih te osobni odlazak u nadležnu upravu, radi predaje dokumentacije, čekanje na šalterima, odnosno na ime poštarine radi dostave dokumentacije u poreznu upravu. Sa stajališta porezne uprave podnošenje poreznih prijava elektroničkim putem omogućuje brži pristup podacima, efikasniju provjeru pravovremenosti i točnosti ispunjavanja obveza od strane poreznih obveznika i bržu intervenciju porezne uprave u smislu otklanjanja uočenih nepravilnosti i propusta kod poreznog obveznika. S druge strane kod porezne uprave smanjit će se radno vrijeme službenika potrebno za unos i obradu podataka koji se sigurno racionalnije i svrsishodnije iskoristiti za druge kvalitetnije poslove. Što se tiče usklađivanja sa drugim istaknula bih da se radi usklađivanja sa zakonom o obveznim odnosima propisuje nastupanje zastoja zastare za vrijeme trajanja sudskih postupaka radi naplate poreza, kamata i troškova ovrhe prema kojem se zastarjele kamate ne mogu naplatiti iz opterećenih stvari. Isto tako stupanje na snagu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisane su izmjene i dopune odredbi sadržane u glavi 6. Općeg poreznog zakona o vođenju ovršnog postupka. Također se uređuje postupanje s predmetima ako je započet postupak radi pljenidbe novčanih sredstava ali isti nije dovršen na način da se započeti a nedovršeni postupci dovrše po odredbama postojećeg općeg poreznog zakona. Postoji dakle obveza ministrice financija da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donese pravilnik s kojim će se propisati vrste poreznih prijava i podataka bitnih za oporezivanje koje se obvezno podnose poreznoj upravi elektroničkim putem u elektroničkom obliku te uvjeti i način ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i komunikacije elektroničkim putem s Poreznom upravom. Na kraju zaista mogu reći da reći da će usvajanjem ovog Zakona velikoj većini poreznih obveznika omogućiti pravovremeno izvršenje poreznih obveza, vjerujem da će se s vremenom i uhodavanjem sustava povećati broj i kvaliteta usluge i međusobne komunikacije između poreznih obveznika i porezne uprave. Ono na što bih htjela se osvrnuti a to je otpis poreznog duga o čemu smo ovdje govorili i po ovom zakonu je rečeno da bi to radio čelnik Porezne uprave, moj prijedlog je da se vidi što s tim, odnosno da se smanji odgovornost kod jednog poreznog čelnika i da se predloži jedno povjerenstvo koje će na neki način to razmotriti i predložiti otpis poreznog duga. Naravno da postoji mogućnost da se to javno bude objavljeno u nekom glasilu. Mislim da bi to bio postupak. Ne trebamo odmah smatrati da ako porezni čelnik ima pravo da otpiše dug da će biti nekih manipulacija, ja bih prije rekla da su sada stvoreni uvjeti da je to puno veća odgovornost. I prema tome ako se osnuje neko povjerenstvo koje će voditi računa o tom otpisu poreznog duga mislim da je odgovornost manja isto tako manja mogućnost manipulacije. Evo, na kraju smatram da ovaj Opći porezni zakon treba prihvatiti. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. zakona koji se odnosi da se proširuje broj obveznika koji su u obvezi podnošenja elektroničkih poreznih prijava i izvješća Poreznoj upravi elektroničkim putem. Naime, nemam ništa protiv toga, dapače podržavam tu promjenu zakona i voljela bih kada bi godinama sustav evoluirao ili razvio se do te razine da bi mi kao građani svoje godišnje porezne prijave mogli podnositi elektroničkim putem. međutim poštovani državni tajniče tu ima mnogih problema. I do sada je broj određenih korisnika mogao odnosno morao podnositi porezne prijave elektroničkim putem i u tome ne postoji ništa sporno odnosno ne bi postojalo ništa sporno da Porezna uprava poštuje odluke Vlade Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2006. godine donijela dokument koji se zove "Odrednica razvitka i uporabe računalnih programa sa otvorenim kodom u tijelima državne uprave" koji zapravo državna politika otvorenog programskog koda, Republike Hrvatska je donijela i odrednice hrvatskog okvira za interoperabilnost kao i normativni okvir. Tim dokumentima se zapravo utvrdila multiplatfornost i interoperabilnost u elektroničkom poslovanju. Ja znam da većini ovdje kolega koji sada više ili manje opušteno čavrljaju ovo što govorim ništa ne znači vjerojatno niti ne razumiju o čemu govorim. No međutim ne primjena tih dokumenta je zagorčala život ogromnom broju poduzetnika koji ne rade na microsoft ... da govorim ovdje potpuno otvoreno. Dakle, o čemu se radi. I POrezna uprava i FINA i cijeli sustav koji je vezan od podnošenja dokumenata do onih certifikata koji idu kroz FINA-u su isključivo vezani u microsoftove formate. Izvješće morate podnositi u Excelu itd. ono što je državom utvrđeni standard kroz hrvatske norme, kroz politiku otvorenog koda Vlade, dakle gdje se prikaže da to mora biti u open dokument formatu dakle da se ne preferira jedna tvrtka, jedan proizvođač ljudi koji ljudi koji rade na drugim platformama koje nisu microsoftove dakle bilo da su na apelu bilo da su Linux korisnici ili slično naprosto nisu u mogućnosti podnijeti svoje porezne prijave elektroničkim putem odnosno POrezna uprava svojim nedjelovanjem odnosno ne primjenom dokumenata Vlade dovodi u rizik jedan broj poslovnih subjekata koji ne rade na microsoftovim platformama da krše zakon. Ne zato što bi oni to htjeli ne zato što oni ne žele ispuniti svoju obvezu, nego zato što naprosto funkcioniranje POrezne uprave im ne omogućuje da ne ispune svoju zakonsku obvezu. I to POrezna uprava radi sukladno odlukama Vlade. I to nije jedini slučaj. Ja sam o tome postavila i zastupničko pitanje. Dobila sam odgovor prije dva dana i moram vam reći da je odgovor prilično smiješan. Vi govorite da se 5 ili 6 godina sustav nije mogao na tako nešto prilagoditi odnosno da nije moguće određene, da ne govorim sada previše tehnički, da nije moguće određene kodove odnosno određena programska rješenja postaviti ako ništa drugo u nekakvom internetskom pregledniku drugačijem nego je to internet explorer koji je opet micfosoftov proizvod. Dakle, ovdje se radi o mnogo stvari koje su povezane. Uz to je povezano i FINA-ino certicifiranje jer ovo podrazumijeva elektronički potpis. Svi oni dokumenti odnosno ključevi da tako kažem koje daje FINA koji su nužni za elektronički potpis odnosno e-kartice, također nisu prilagođeni sa drugim sustavima nego li je to microsoft. Sada kada bi mi vjerovali u slučajnosti u RH onda bismo mogli vjerovati da se to sve skupa eto dogodilo iz neznanja, iz linije manjeg otpora. međutim, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče ja mislim da se u našoj državni ništa ne događa slučajno pa tako onda ni to. Naime, da bi bila slika potpuna mislim da moram svi skupa znati da je dosta zanimljivo da je najveći dobavljač zapravo jedini dobavljač ili gotovo jedini dobavljač micrsoftove opreme za tijela državne uprave. Govorimo o stotinama milijuna kuna godišnje je upravo tvrtka u kojem je zamjenik predsjednika nadzornog odbora novi savjetnik premijerke Kosor. Jel to slučajno kolegice i kolege, da nama tijela državne uprave ne primjenjuju odluke Vlade po politici otvorenog koda, time tjeraju ljude da krše zakon konkretno ovdje u e-poreznoj jer ih ne mogu podnijeti na svojim dokumentima, jer naprosto imaju pravo koristiti druge informatičke sustave, a cijela priča se zapravo i cijeli krug se zatvara kada znamo da imamo jednu firmu, jednog dobavljača iz kojeg proračunu plaćamo stotine milijuna kuna i koji je eto sasvim slučajno i savjetnik premijerke Kosor. Dakle, zakon nije dobar. Dobro je da poduzetnicima i građanima omogućimo da porezne prijave i ostale poslove iz države rade u elektroničkom formatu, no međutim gospodine državni tajniče ukoliko vi nećete do 1.1. iduće godine, odnosno nešto ranije treba biti da ljudi mogu pripremiti izvještaje, napraviti i isprogramirati da tako kažem sustav na taj način da ga mogu koristiti i korisnici na Linux platformama i korisnici Apple-a odnosno da ne preferirate jednog proizvođača i jednu kompaniju, a to radite sustavno godinama, mislim da će cijela priča propasti u vodu, to daje lošu sliku i o vama, jer ne poštujete prvo odluke svoje vlastite vlade, ali čini mi se da odaje i lošu sliku o državi. Mnoge razvijene države su prešle na otvorene formate, mnogi veliki gradovi funkcioniraju isključivo na da tako kažem na programskim rješenjima koji su bazirani na otvorenom kodu, oni su bitno jeftiniji od licenciranih. Mi stotine milijuna kuna godišnje dajemo za licence, možemo bez toga. Oni su bitno sigurniji sa onog sigurnosnog aspekta računalnih programa. A naravno ako znamo ovu našu specifičnu hrvatsku situaciju gdje se svi jako dobro poznajmo, a posebno dobro prosperiraju oni koji su u vezi visoko pozicioniranim ljudima iz Vlade. Dakle, ne samo da neprimjenom odluka Vlade ne poštujete odluke Vlade i ne ne pogodujete samo jednom inozemnom proizvođaču, direktno pogodujete jednoj privatnoj tvrtki iz Republike Hrvatske. Dakle, to je nešto što ja se nadam nećete nećete ovako pomalo čak i sramotno kao što ste meni odgovorili na zastupničko pitanje reći to nismo stigli u pet godina prilagoditi, znate ne možemo mi to objaviti, …/Govornica se ne razumije./… na svojoj web stranici, da ćete uspjeti to riješiti u idućih 6 mjeseci kako zaista ne bi tjerali ljude da krše propise zbog onoga na što imaju pravo. Dakle ponavljam, uz dobre propise i uz dobra rješenja kao što je ovaj da veći broj poduzetnika može podnositi svoje porezne prijave elektroničkim putem, potrebno je prilagoditi cijeli sustav i kod vas u poreznoj upravi, ali i u FINA-i koja radi certificiranje da bi naprosto ljudi mogli ljudi mogli ispuniti svoju obvezu, barem onaj dio poduzetnika koji vrijedno plaća porez i ispunjava svoje obveze prema državi. Evo zahvaljujem. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Zdenko Franić, izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, štovane kolegice i kolege. iako ćemo podržati ovaj zakon opet i iznova treba naglasiti da je ovaj zakon još jedan primjer kako se Vlada deklarira kao mrzitelj rješenja otvorenih programskih paketa i besplatnih besplatnih programa koji su često puta puno bolji nego programska rješenja koja nameće Microsoft kao monopolist. Poznata je činjenica primjerice da se virusi u Linux okruženju osjećaju kao Alisa u zemlji čudesa. Prema tome, uporaba otvorenog softvera u pravilu samo može i doprinijeti sigurnosti i ovakvih transakcija koje zagovara rješenje ovog zakona tj. transakcije elektroničkim putem. Uostalom, to je i u skladu sa smjernicama Europske unije koja je na koncu konca svojim direktivama, smjernicama propagirala tržišno natjecanje i zahtijevala od velikih monopolista da omoguće ravnopravno korištenje programskih paketa zasnovanih na Uostalom cijeli gradovi, države, regije su usvojili ta rješenja u Europi posljedično ostvarujući ogromne uštede u svojim proračunima. A uostalom, izlišno je spominjati u kakvoj je situaciji Republika i koliko bi to moglo u konačnici dovesti do ušteda gospodarstvu, ali i privatnim licima sutra kada i mi obični građani budemo mogli podnositi porezne prijave elektroničkim putem. Zanimljivo je da se Vlada odmah ogradila od ovog zakona te derogirala članak 1. i postponirala, odgodila njegovo stupanje na snagu za godinu dana. I štoviše, Vlada u ocjeni stanja kaže sljedeće, ostavlja se više vremena sustavu e-Porezna za možebitne preinake radi još bržeg i jednostavnijeg korištenja ovog sustava. Prema tome, Vlada odnosno ministarstvo čak niti ne zna je li postoje neki problemi nego se oni tek trebaju detektirati jer vjerojatno nije ili može se iščitati da nije napravljena niti simulacija nekakvih okolnosti koje će se pojaviti tijekom uporabe odnosno stupanja na snagu ovog zakona. zanimljivo je da Vlada valjda anticipirajući probleme se u novom članku 1. stavak 9. toliko restriktivno ponijela prema obveznicima da je to u demokratskom društvu naprosto nezamislivo. Evo citiram: "Na zahtjev poreznog tijela porezni obveznik mora omogućiti pristup i preuzimanje dokumenata u elektroničkom obliku koji su pohranjeni na njegovom računalnom sustavu." ovim zakonom se čak možemo smatrati derogira Zakon o zaštiti podataka, omogućuje se ulaženje u cijeli računalni sustav. Nije dovoljno odrediti dio direktorija na laptopu ili nekom računalnom sustavu koji se odnosi na porezne prijave i porezno zakonodavstvo nego Vlada zahtijeva da se cijeli računalni sustav mora staviti na uvid uvid poreznoj upravi. Ja ne znam da li tu postoji takvo slično rješenje u Europskoj uniji, znam da je intencija vjerojatno bila u kontekstu dobra, ali put u pakao je dobrim namjerama. Naprosto je nezamislivo da ti netko bez nekakvog ovlaštenja ili naloga upadne u kuću i počne pretraživati privatni stan, ali evo ovim zakonom se to dopušta da se može provesti na računalnim sustavima poreznih obveznika koji u smislu ovog zakona će morati podnositi podnositi porezne prijave. Valjalo bi o tome razmisliti, štovani gospodine državni tajniče, odgodite glasovanje danas o ovom zakonu, popravite taj izričaj jer ne možemo valjda u 21. stoljeću doći do te situacije da kreativno tumačimo zakone. Ono što piše u zakonu piše i u ovom izričaju je to naprosto neprihvatljivo. Ovaj zakona također predviđa da nadležni ministar mora donijeti određene pravilnike i to u roku od 60 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona. zakona. Postavlja se pitanje kako će ti pravilnici izgledati kada ponavljam sama Vlada se očitovala da se ostavlja više vremena sustavu e-Porezna za možebitne preinake. Znači, da će i ministar stalno morati preinačavati i ovaj Pravilnik. Mi ovdje donoseći zakone u pravilu provedbene akte što nije loše ostavljamo nadležnim ministarstvima. Međutim, u praksi se dešava to da se rokovi daleko premaše od onih koji su u zakonu stavljeni i uvjetovani. U pravilu se dešava sad ne kažem da je to slučaj vašeg ministarstva da se pri tome, pri donošenju pravilnika ne konzultira struka. To se posebice odnosi na pravilnike vezano uz tehničko zakonodavstvo. I konačno, htio bih još jednom naglasiti da je ovo tko zna koji zakon po redu kojeg mi donosimo sa odgođenim djelovanjem. I vjerojatno će 1. siječnja 2012. doći do potpune paralize Republike Hrvatske, gospodarstva, života, zakonodavstva. Jer kada svi oni zakoni koje smo mi donijeli sa odgođenim djelovanjem stupe na snagu to sam Bog više neće znati u kojem će oni među odnosu biti i što će se sa našim pravnim sustavom desiti. Dakle, mi samo zadovoljavamo formu ali u esenciji donosimo jednoj pravnoj entropiji i nesigurnosti cjelokupnog Hvala. I zaključno u ime predlagača gospodin Ivica Mladineo državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite.

jedini sam ja taj koji mogu otpisati. Prema tome, ne mogu na onim nižim razinama voditelj otpisivati. Znači, to je još jedna kontrola, da sve ono što ide sa nižih razina dolazi do mene u središnjem uredu i ja to otpisujem. U Zakonu o poreznoj upravi piše tko je čelnik poreznog tijela. Također na nivou jedinica lokalne uprave i samouprave njihovim propisima je propisima je Prema tome, onda smo taj problem riješili. To se tiče zastare, a ne otpisa. Otpis je jedno za dugove koji još nije zastarila zastara. Zna se na koji način i kako može ići. Prema tome, kod zastare može ići na zahtjev poreznog obveznika kao što je bilo do sada, a već imamo prije sam naglasio zahtjeva pojedinih gradova i općina da otpišemo one stare dugove još iz '94. godine kad krenemo sigurno ćemo izvijestit jedinice lokalne uprave i samouprave kako budemo otpisivali. Što se tiče ovih poreznih prijava da odgovorim cijenjenoj zastupnici gospođi Lugarić. Pazite, cilj je Porezne uprave da vjerojatno najkasnije za jedno tri godine omogući svima da može dostavljati porezne prijave elektronskim putem. Prije sam naglasio da već imamo 150000 onih koji dostavljaju obračune za plaće, 120000 za PDV. Nastojat ćemo ovaj problem riješiti što prije. Znači da nema dodatnih troškova. Samo moram sad kazati da certifikate određuje Ministarstvo gospodarstvo i jedino izdaje FINA. Znači, nastojat ćemo da to riješimo. I još nešto što je bitno mislim za svi. Nastojat ćemo ako ne do kraja ove godine, ali do kraja iduće godine kad profunkcionira OIB ne da građani šalju porezne prijave, nego da mi njima pošaljemo kući kao što postoji mogućnost, znači da riješimo i taj jedan veliki problem. Hvala. Zaključujem raspravu.